I prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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

Pred nama je Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem je izuzetno važna mjera koja izražava načelo da nitko ne smije zadržati imovinsku korist koju je ostvario počinjenjem kaznenog ili prekršajnog djela. Ona ima značajne učinke za sprječavanje kaznenih djela posebice onih koja spadaju u organizirani kriminalitet i korupciju. Ovim Zakonom se posebno uređuje postupak utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupak ovrhe, odluke o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, postupanje sa oduzetom imovinom i imovinom na kojoj je određena privremena mjera oduzimanja, te nadležnost i ovlasti tijela za upravljanje oduzetom imovinom, ostvarenje prava osoba oštećenih kaznenim djelom i zaštita prava trećih osoba. Također ovim Zakonom se uređuje i ovrha, odluka stranih pravosudnih tijela. Sadašnja situacija je takva da se odredbe o oduzimanju imovinske koristi u važećem zakonodavstvu nalaze u više različitih zakona prvenstveno u Zakonu o kaznenom postupku, Zakonu o USKOK-u, Prekršajnom zakonu i Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, pa se zakonom nastoji oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem urediti jednostavnim, preglednim i cjelovitim odredbama u ovom zakonskom propisu. Ovaj Zakon je lex speciallis za postupak oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim i prekršajnim djelom. On propisuje da je Odluka o oduzimanju isključivo u nadležnosti suda. Materijalno-pravne odredbe kojima se ustanovljuje obveza oduzimanja imovinske koristi nalazi se u člancima 82. Kaznenog zakona i 76. Prekršajnog zakona. Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom je supsidijarno imovinsko-pravnom zahtjevu, tj. ono dolazi u obzir ukoliko, odnosno u onom dijelu u kojem oštečenik nije postavio imovinsko-pravni zahtjev. Postupak oduzimanja imovinske koristi se prema zakonu može voditi i prije i tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka. Ovdje je bitna novina koju prema postojećim odredbama materijalnog i postupovnog zakonodavstva nismo do sada imali. Da je ovim zakonom uređeno postupanje i u slučaju kada nema odgovarajuće kaznene odluke jer se kazneni progon nije mogao ili se ne može provesti zato što postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon. Ovo je vrlo značajna novost koju uvodi ovaj Zakon. Prema zakonu, prijedlog utvrđivanja počinjenja kaznenog djela može se podnijeti do isteka roka zastare pokretanja kaznenog postupka ali zastara ne može nastupiti prije isteka roka od pet godina računajući od dana počinjenja kaznenog djela. Nadalje, u odredbama zakona koje reguliraju postupak oduzimanja imovinske koristi propisuje se postupanje u slučaju prekida kaznenog postupka, otvaranja stečajnog postupka za pravnu osobu, te dostava podataka važnih za utvrđivanje činjenica potrebnih za donošenje odluka prema zakonu od strane državnih tijela, banaka i drugih pravnih i fizičkih osoba. Dakle, ako se dogodi da u tijeku kaznenog postupka okrivljenik i umre tada to nije zapreka da se postupak za oduzimanje imovinske koristi nastavi. To je također vrlo značajna novost. Određeno je da se u postupku osiguranja prema Zakonu pretpostavlja postojanje opasnosti da tražbina Republike Hrvatske glede oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom neće moći biti ostvarena ili da će njeno ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena. To je također bitna odredba koja povećava efikasnost postupanja temeljem ovog zakona. Osiguranje privremenom mjerom može trajati do 60 dana nakon što sud dostavi predlagatelju osiguranja obavijest o tome da je presuda postala pravomoćna. Republika Hrvatska odgovara za štetu koja bi bila posljedica privremene mjere radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, ako je prijedlog za određivanje privremene mjere podnio oštečenik kao tužitelj ili privatni tužitelj za štetu koja je posljedica privremene mjere odgovara oštečenik ili privatni tužitelj. Takva bi mjera bila određena ako bi okrivljenik trpio nekakvu štetu vezano za to pokazalo bi se, ako se naravno pokaže u postupku da je progon završio bez rezultata pozitivnog tada bi on imao pravo na naknadu štete. Ovrha radi oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom na prijedlog tužitelja određuje se i provodi prema posebnom zakonu ako zakonom nije drugačije propisano. S imovinom nad kojom je određena privremena mjera osiguranja postupa Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ured može bez prethodne objave javnog natječaja pod određenim uvjetima donijeti odluku o prodaji privremeno oduzetih pokretnih stvari ili prava, a može donijeti i odluku da privremeno oduzete stvari iznajmi ili preda u zakup u skladu sa njihovom namjenom. Ovo je vrlo značajno jer ovim Zakonom određujemo dakle i državno tijelo koje će se baviti upravljanjem oduzetim stvarima što danas nemamo što danas nemamo tako jasno propisano. To će biti Središnji državni ured za upravljanje imovinom. I ovdje mu dajemo kroz ovaj Zakon i ovlasti zapravo da brže postupa, primjerice ako bude zaplijenjen nekakav kamion neke pokvarljive robe, određena količina koja se može pokvariti ili gdje su troškovi iznimno skupi, čuvanja tada je moguće to i prodati, sačuvati novac kao novac sutra za naknadu štete. Ili ukoliko je procjena kriva za naknadu štete onome kome je oduzeta. Dakle zakonom se također uređuje i ovrha odluka stranih pravosudnih tijela, s tim da se u odnosu na države članice Europske unije, od dana prijema RH u članstvo Europske unije primjenjuje posebni zakon, Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama unije. Zakon u odnosu na prvo čitanje nije doživio značajnije promjene, on je u svojim najosnovnijim rješenjima u svom konceptu ostao jednak, osim što smo ga vjerujem sukladno prijedlozima, primjedbama da smo ga nomotehnički bolje uredili i da je on sada bolji nego što je bio u prvom čitanju. Predlažemo, obzirom da je to iznimno iznimno važan zakon, zakon koji nudi alate i oružja za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminaliteta, koji nudi dakle cijeli niz novih rješenja, predlažemo da ga prihvatite. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. I danas ću ponoviti rečenicu koju sam izrekla kod prvog čitanja. ovo je još jedan zakon iz seta zakona koje danas imamo na dnevnom redu, a nakon čijeg donošenja možemo glasno i sa zadovoljstvom reći konačno, konačno imamo Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Njime dobivamo zakon koji na cjelovit način realiziran načelo da nitko ne može steći niti zadržati imovinu ostvarenu kaznenim djelom i prekršajem. Zakon jednim svojim dijelom preuzima postojeće odredbe iz drugih zakona, a drugim većim dijelom nadograđuje područje oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i sistematizira cijeli proces procesuiranja, oduzimanja i i upravljanja navedenom imovinom. Obzirom da je zakon išao u drugo čitanje, raduje nas da je predlagatelj uvažio neke prijedloge i primjedbe iz prvog čitanja, u smislu preciziranja pojedinih odredbi ili izričaja odredbi. U tom smislu dobro je što su se u ovom konačnom prijedlogu zakona primjerice članak 34. i njegovi stavci 2. i 3. kvalitetnije riješili. Sve pojedinosti i izuzetne važne činjenice iz ovog zakona čuli smo u uvodnom izlaganju gospodina ministra, ja neću trošiti vrijeme na to, on je to puno stručnije, puno kvalitetnije obrazložio nego bih to ja uspjela. Samo ću spomenuti da je za provođenje ovog zakona potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu radi potrebe Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, i o tome smo čuli, pa evo za 2011. godinu predviđeno je 408 tisuća 561 kuna, za 2012. isto toliko. U napomeni dalje stoji da postoji mogućnost za traženjem dodatnih financijskih sredstava za pokriće troškova, kao što su troškovi čuvanja opreme i objekata, te troškovi održavanja nekretnina i pokretnina, koje ovog trenutka koje ovog trenutka naravno nije moguće planirati, s obzirom da nije moguće predvidjeti obujam, odnosno količinu imovine ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. I na kraju ću reći da će klub HNS-a, HSU-a s radošću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepa. Na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović, u ime kluba SDP-a. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Sjetimo se samo kada smo u ime kluba govorili kako nam je potreban poseban zakon da bi se ono temeljno načelo koje je oduvijek vrijedilo u našem pravnom sustavu, konkretnije u kaznenom zakonodavstvu, da nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom oduzme. Međutim s obzirom na nove uvjete tržišnog poslovanja, da oduzimanje imovinske koristi ne znači oduzimanje samo sredstava izvršenja i predmeta izvršenja, nego da u suvremenom načinu gospodarenja na žalost mogući su vrlo suptilni i sofisticirani oblici stjecanja i to kriminalnog stjecanja imovinske koristi, koje se protekom ta kaznena djela teško se otkrivaju, a na žalost i naše pravosuđe i dan danas teško se suočava sa ovom vrstom kriminaliteta. Poboljšanja u tom smislu vidljiva su zadnjih godinu dana. Na žalost od trenutka otkrivanja, procesuiranja za počinjenje kaznenih djela kojima se protupravno stekla imovinska korist prođe dosta vremena, i ta imovinska korist često promijeni svoje oblike, od tvornica, od dionica, od privatne imovine, to je svakom jasno. Zbog toga je dosadašnji sustav bez posebnog zakona, dakle bez provedbe tog osnovnog načela koje vrijedi u našem kaznenom zakonodavstvu i koje se stalno iz izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku i Kaznenog zakona prepisuje, da nitko, dakle osnovno načelo da nitko ne može steći, odnosno zadržati takvu imovinsku korist. Da to načelo ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru, evo konačno smo dočekali i ovaj konačni prijedlog zakona. Međutim i ono što dan danas nedostaje, i što nema u ovom Zakonu o oduzimanju imovinske koristi, a što teško da može ovakav zakon takvu situaciju predvidjeti, ali mogu je predvidjeti drugi zakoni, odnosno efikasnija primjena zakona koje smo donijeli OIB-a, ali jednako tako i ažuriranje naših registara. Uglavnom osobe koje vrše kaznena djela kojim stiču enormnu imovinsku korist, i kojima se teško ulazi na kraj, jer su organizirani i povezani s politikom. Takve osobe u pravilu samo manji, neznatni dio imaju na svom imenu i na imenu povezanih osoba. Veći dio imovine uopće nije registriran na njih niti na njihove bliske osobe niti na osobe kojima bi tijela javnog progona ili financijskih naših naših tijela mogli identificirati. Ali zato mi te slučajeve možemo prevenirati. Nigdje u svijetu nije moguće da netko osnuje tvrtku koja onda kupuje ogromne nekretnine, a da ima jednog ili nijednog zaposlenog, odnosno ima samo tajnicu i fikus. Ili je ured te firme koja posluje enormno smješten negdje u zabiti da svaka bolje uređena garaža tako izgleda. A to se kod nas događa. Ali, naravno tu onda mora djelovati Ured za sprečavanje pranja novca koji bi ex offo, ne po nekakvim prijavama i sumnjama, nego morao provjeravati tu tvrtku kojoj je temeljni kapital onaj koji predviđa Zakon o trgovačkim društvima kao minimum. Takve tvrtke najčešće se osnivaju samo radi određenog posla, radi kupnje nekretnina. Javnosti široj su poznati osnivači, odnosno tko je vlasnik te firme međutim tijela državnog progona ne mogu tome izaći na kraj. Ali, to ne može ministarstvo samo učiniti. Dakle, prava reforma i istinska reforma pravosuđa, ponovno se vraćamo na onu ovdje već opjevanu definiciju pogotovo u ovom segmentu suzbijanja najopasnije vrste kriminaliteta organiziranog kriminaliteta kojima se pljačka državna, društvena imovina, odnosno imovina koja pripada svim građanima, moguća je i počinje u Ministarstvu financija i posebnih institucija. Nama zemljišne knjige dan danas nisu sređene, iako se uvela E-knjiga,imate tamo i zadnjih upisa koji su stari 50 i 100 godina. Dakle, dok god ne bude obveza da nekretnina mora biti upisana ili da se gubi pravo, odnosno pravni osnov stjecanja prava vlasništva u zemljišnoj knjizi neće se puno postići. Ili jedan alternativni način da zemljišna knjiga ne može biti osnov stjecanja nego, odnosno ne osnov stjecanja nego postanak uopće prava vlasništva i drugih stvarnih prava, nego da se to postaje već činom zaključenja pravnog posla, bilo naplatno ili nenaplatnog. Dakle, ono što je država u deficitu i što još uvijek kaska sa okorjelim kriminalcima, najvećim kriminalcima koji se počesto u javnosti prikazuju kao ugledni ljudi, ne može identificirati njihovu imovinu. Nažalost, država je još uvijek u problemu da identificira vlastitu imovinu, a kamo će još identificirati imovinu kriminalaca. Dakle, podržavajući sve ovo što je istaknuto, što je navedeno u ovom prijedlogu zakona skrećemo ozbiljnu pozornost na ovaj nedostatak da se u ovom smislu izvjesne nedorečenosti u zakonima koji reguliraju postupanje određenih tijela, a da bi ovaj zakon zaista zaživio i da bi dobio svoju punu primjenu i kao jedna najbolja preventivna mjera u suzbijanju i korupcije i organiziranog kriminaliteta moramo poduzeti izmjene u ovom smislu što sam maloprije navela. Prema tome, to nije posao samo Ministarstva pravosuđa nego i drugih resora jer ponovno ćemo imati, kad dođe do primjene ovog prijedloga zakona, začuđujuće situacije da unatoč javnom mnijenju, javnom podozrenju i govorenju o ogromnoj imovini kad dođe do najprije zamrzavanja, a kasnije oduzimanja imovinske koristi tako procesuiranih osoba, doći će se do samo jednog dijela njihove imovine i to javnost onda neće zaista percipirati kao našu stvarnu i upornu borbu da se obračunamo sa kriminalcima, sa organiziranim skupinama, a najbolja metoda je onda kad oni znaju da će ostati, i to sigurno da će ostati bez njihove imovine. A oni se još uvijek smiju jer oni dobro znaju da država ne zna na koga je registrirana njihova imovina. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će prijedlog podržat će prijedlog Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem i čini mi se da ćemo ovaj zakon konsenzusom podržati ovdje u Hrvatskom saboru. Naravno, jer vjerujem da nema nikoga tko ne bi donio ovaj zakon koji na jednom mjestu jasno i koncizno određuje postupak utvrđivanja, oduzimanja imovinske koristi svima onima koji su počinili kazneno djelo. Dakle, osnovni je postulat kaznenog zakonodavstva da nitko ne može zadržati i okoristiti se onim što je stekao kaznenim djelom. S druge strane, kaznena djela korupcije i organiziranog kriminala i kaznena djela iz koristoljublja, imovinska kaznena djela imaju svoj jedan i jedini racio da se dokopaju dokopaju imovine na nezakonit način. Budemo li imali efikasan način da im oduzmemo tu imovinu naravno da će glavni racio počinjenja kaznenih djela onda i otpasti. Jer često se izdrži kazna, a onda poslije se uživaju dobrobiti te imovine. Ono što želim reći da donošenjem ovog zakona naravno u Hrvatskoj se neće prvi puta ili sasvim iznova ili primjenjivati oduzimanje, imovine stečene kaznenim djelom, ovdje je novina što uvodimo i stečene prekršajem. Kao što znamo u 2 navrata smo mijenjali Kazneni zakon kojim smo proširivali to oduzimanje i jednako tako u odredbama Zakona o USKOK-u je bila cijela jedna glava koja je govorila o oduzimanju imovinske koristi pa i ono što je bitno o zapljeni, odnosno blokiranju te imovine prije presuđenja i za vrijeme vođenja postupka. Možda je dobro spomenuti da evo prema podacima USKOK-a je dosada oduzeto oko 57 milijuna kuna, ali je i također značajna imovina zamrznuta za vrijeme trajanja i vođenja postupka o čemu podataka nemamo, ali svakako su tu još veći iznosi. Izmjenama Zakona o kaznenom postupku, dakle proširila se mogućnost oduzimanja i na onu imovinu jer je do tada bilo da se može oduzeti imovina stečena stečena kaznenim djelom, ona za koju je utvrđeno da je određenim kaznenim djelom za koje je presuđeno stečena upravo ta imovina, to je bilo dosta teško dokazivanje, također je bilo problema ukoliko je vlasništvo stekao netko treći, ili netko od obitelji, izmjenom izmjenom te odredbe zakona, dakle, uveden je teret dokaza da tako kažem na počinitelja, da ukoliko ne može učiniti vjerojatnim podrijetlo svoje imovine, onda se smatra da je sva njegova imovina stečena kaznenim djelom. Jednako tako je određen krug srodstva za koje se ukoliko imovina ta kod njih da se oduzima, ukoliko ne mogu dokazati na koji je način stečena i od trećih osoba ukoliko nije ona stečena u dobroj vjeri. No ono što je dobro što se događa ovim zakonom jest to da je cijeli postupak utvrđivanja, osiguranja ovrhe, postupanja s oduzetom imovine, i imovinom u odnosu na koju je određena privremena mjera, da je utvrđen jednim jedinstvenim zakonom na jednom mjestu. Također se ovim zakonom utvrđuje na jednom mjestu evidencija o toj imovini i upravljanje takvom imovinom, pa onda čuli smo da su za provedbu ovog Zakona osigurana sredstva u državnom proračunu, ali ja bih rekla da tu provedbu ovog Zakona mora isfinancirati sam sebe. Jer će ova imovina ukoliko bude efikasan zakon postati imovina Republike Hrvatske, i svakako će ta korist za državu odnosno ono što će se vratiti biti veća od troškova provedbe zakona. Također jedna novina i ono što treba naglasiti što je u ovom zakonu važno je da se ovaj postupak može voditi prije tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka, ali što je još važnije da se on može voditi ukoliko je obustavljen iz razloga predviđenih kaznenim zakonom ukoliko je u odnosu na počinitelja obustavljen kazneni progon ili je počinitelj umro, da se ovaj postupak oduzimanja imovine stečene kaznenim djelom ukoliko je utvrđen da je ta imovina ili ukradena ili učinjena šteta ili pribavljena, da da se može ... u odnosu na nasljednike ili one kod kojih se ta imovina nalazi ukoliko je iz nekih razloga postupak obustavljen zbog procesne nesposobnosti bilo koje vrste. Evo, sve su to novine, ovaj Zakon naravno da podržavamo, neke preciznije odredbe u odnosu na prvo čitanje su unijete u Konačni tekst zakona, neke nisu, možemo sada raspravljati da da bi možda tekst Zakona mogao pretrpiti još neke poboljšice ali ovaj Zakon nam je bitan, podražavamo da se on donese, pa ćemo vidjeti kada krene primjena, ako bude prigode onda ćemo u nekim budućim izmjenama i to dotjerati i to dotjerati i evo u tom smislu Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, predstavnici državne tajnice sa kolegom. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem njime se predlaže preciznije i jednostavnije, na jedan cjelovit način odrediti postupak oduzimanja imovine odnosno imovinske koristi. Treba reći da je taj postupak do sada bio reguliran kroz više propisa, kroz pojedine odredbe zakona o kaznenom postupku, Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zatim kroz odredbe Prekršajnog zakona i Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. ovim zakonom se određuje utvrđivanje, osiguranje oduzimanja, upravljanje i oduzimanje imovine ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. U odnosu na prvo čitanje kao što je i rečeno, učinjeno je niz nomotehničkih poboljšanja, prihvaćanje pojedinih amandmana odbora i klubova zastupnika, koja jasnije i preciznije definiraju sam tekst zakona. U dosadašnjim zakonskim rješenjima pa tako i u ovom zakonu oduzimanje imovinske koristi počiva na načelu prema kojem nitko ne može steći niti zadržati imovinsku korist koju je protupravno pribavio, tj. koju je ostvario počinjenjem kaznenog djela i prekršajem. Važno polazište i novina ovog Zakona je da oduzimanje imovinske koristi nije sankcija, ono nije sigurnosna mjera niti ne nastupa ex lege kao pravna posljedica osobe. Imovinska korist bi se oduzimala na temelju sudske odluke, s time da je za počinjenje kaznenog djela dovoljno ostvarenje protupravne radnje bez obzira na samu protupravnost i krivnju. Pa bi se tako i sam postupak mogao voditi prije, tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka. Jedno od važnih odrednica ovog Zakona je da odluka o utvrđivanju i oduzimanju imovinske koristi je isključivo u nadležnosti suda, a sud bi je donosio na prijedlog tužitelja ili po službenoj dužnosti. Također važno smatramo da u postupku utvrđivanja i oduzimanja imovinske koriste ovim zakonom predviđa se i propisuje zaštita prava osobe s čijom se imovinom postupa, ali i prava oštećenika kao i prava trećih osoba. S obzirom da je puno toga rečeno da je ovo drugo čitanje, na kraju ću reći samo da ovaj Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi je iznimno važan jer mjera, institut oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi ima određeni preventivni karakter. Taj preventivni karakter očituje se kroz poruku potencijalnom počinitelju da mu se takvo protupravno djelo neće isplatiti, tj. da neće moći uživati plodove nezakonito stečene imovine. Iz tih razloga kao i iz razloga se ovim zakonom usklađuje domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno s Međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku podržat ću njegovo donošenje. Hvala. Gospodin zastupnik Boris KUnst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Pa oduzimanje imovinske koristi koja je stečena kaznenim ili prekršajnim dijelom je jedna od najefikasnijih mjera u borbi protiv korupcije. To je jasna borba kriminalcima i korupcijskom kriminalu da će ostati bez svega što su nezakonito stekli pa još će biti i zakonski sankcionirani. Utvrđivanjem imovinske vrijednosti može se za svaku osobu utvrdili jeli svoju imovinu stekla pošteno i zakonito, poštenim radom i plaćom ili putem korupcije, zloupotrebom funkcije, krađom ma na bilo koji način ona bila izvedena. Korupcija ne poznaje stranačke boje, ne poznaje regionalnu pripadnost niti vjersku, niti obiteljsku ili bilo koju drugu, to je jednostavno do osobe ili njenog morala hoće ili neće zloupotrijebiti priliku i ući u nepriliku u područje korupcije kriminala, nemorala itd. Ova je Vlada predložila, a Hrvatski sabor prihvatio da nema zastarijevanja niti za privatizacijsku korupciju u koju su nezakonito i nemoralno bogatili se pojedinci dok su mnogi građani borili se za dom, za svoju državu, za svoje radno mjesto bez kojeg su mnogi ostali kroz upravo privatizacijsku korupciju. Činjenica je da se Strategija za suzbijanje korupcije donijela 19. lipnja 2008. godine iako se mogla donijeti i puno ranije i to još za vrijeme dok je SDP bio na čelu vlasti, dok jer kreirao vlast, vodio Vladu itd. Zašto nije? To je pitanje o kojem bi se moglo nagađati. Gospođa Kosor je već početkom lipnja 2009. godine javnosti predstavila vladinu antikorupcijsku kampanju. "Korupcija to nisam ja" i pozvala sve građane da se suprotstave i prijave svaki oblik korupcije. Najvažnija činjenica je i ta što se Vlada na čelu sa gospođom Kosor vrlo jasno otvoreno opredijelila za kompromisan obračun s korupcijom tj. pokrenula ja antikorupcijsku kampanju onog trenutka kada je stvoren novi zakonski okvir. Velika je šteta na svim razinama za Hrvatsku a i građane što se upravo za takvu antikorupcijsku borbu još nismo puno ranije opredijelili, pa ću opet reći možda još i 2003. godine. Tada bi se uspjelo spriječiti mnoge korupcijske afere, a i posljedične štete koje su nastale. Iako je korupcija bila problem ozbiljan za Hrvatsku i za vrijeme tadašnje vlasti, a o tome najbolje govore podaci da je RH 2001. godine bila na 47. mjestu liste korumpiranosti od 91 zemlje. No, tada se očito tadašnja Vlada na čelu s SDP-om za obračun s korupcijom nije opredijelila, se danas pojedinci čude korupciji, čude se privatizacijskoj pljački ali neće propustiti priliku da ne pokušaju poentirati za svoju stranku i prikazati i prikazati je djevičanski poštenom bez obzira na to što i vrapci cvrkuću kako u njihovim redovima ima pojedinaca kojima korupcija nije strana. Tako da je moj dojam da pojedinim strankama nije iskreno stalo do borbe protiv korupcije nego kako će upravo na toj korupciji poentirati svojim jeftinim političkim kokošarenjem ja bih to tako nazvao i obmanuti javnost kako su baš oni ti koji su najpošteniji. Ako žele biti politički odgovorni prema biračima i građanima, tada ja pozivam sve ostale stranke u HRvatskoj neka otvore svoje prozore u stranci i neka provjetre korupciju koja je sigurno prisutna i kod njih i njima nije strana. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o KOnačnom prijedlogu Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem koji je predložila Vlada Republike Hrvatske a koji je ujedno jedan od zakona kojima se naše zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom EU. Važno je naglasiti da se s ovim zakonskim prijedlogom uređuje oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, jer su dosadašnja zakonska rješenja sadržana u više propisa, počevši od Zakona o kaznenom postupku, Zakona o USKOK-u, Prekršajnog zakona, Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Ovim prijedlogom Vlada Republike Hrvatske na jasan i nedvosmislen način izražava stajalište da nema učinkovite borbe protiv kriminala i korupcije ukoliko se ne utvrde efikasni mehanizmi oduzimanje koristi ostvarene kaznenim djelom. Ovaj zakonski prijedlog važno je oružje u provedbi mjera i aktivnosti na suzbijanju korupcije i kriminaliteta. Valja pozdraviti predloženo rješenje da se postupak prema odredbama ovog zakona može voditi prije, tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka. Središnju državni ured za upravljanjem državnom imovinom, središnje je tijelo koje upravlja oduzetim novčanim sredstvima, pravima i stvarima. Konačni prijedlog Zakona o oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem razlikuje se u nekim rješenjima od prijedloga zakona. Mišljenja sam da je prihvaćanjem nekih amandmana preciznijih određenje i nomotehničkog poboljšanja teksta predlagatelj otklonio neke dvojbe i ukupno poboljšao zakon. Na temelju iznijetoga, podržavam donošenje Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Sa oduševljenjem ću glasati za ovaj zakon. Mislim da je on itekako potreban. Pa eto nekako dolazi i u pravo vrijeme. Rješavanje slobode, zatvorska kazna za kriminalce je svakako važna. I ona predstavlja dio generalne prevencije, ona predstavlja jednu prijetnju društva, nemoj krasti jer ćeš završiti u zatvoru. Ali mogućnost zadržavanja nezakonito stečene imovine umanjuje bitno tu generalnu prevenciju. Jer kriminalcu dopušta da računa, dobro, odležat ću u zatvoru, izdržat ću svoju zakonom određenu kaznu, ali kada izađem čeka me bogatstvo, mene i moju djecu. Ovaj zakon tu mogućnost dokida. On dakle potpuno obeshrabruje potencijalne kriminalce da uđu u kriminal zbog materijalne koristi. Motiv počinjenja korupcijskih djela je upravo imovinska korist. Ljudi ulaze u sustav korupcije zato da bi ostvarili neku materijalnu korist, da bi došli do nekakvog novca koji nisu zaslužili i nisu zaradili. Prijetnja da će im taj novac biti oduzet je efikasna prijetnja, najbolja prijetnja, vjerujem učinkovitija od zapriječene zatvorske kazne. Korupcija dakako može biti individualno djelo, ali može biti i sustav. Uopće kriminal može biti individualni, može biti i organiziran. Kad je on organiziran i kad postane sustav onda je i najopasniji. Nijedan pojedinačni kriminalac ne može toliko zla i toliko štete nanijeti društvu koliko može kriminal kad je umrežen, kad je organiziran, a pogotovo kad uđe u vrhove vlasti, kad postigne spregu s vlašću tada postaje najopasniji. Zašto najopasniji, pa zbog toga što se protiv njega najteže boriti. Vlast teži da sebe zaštiti, ima taj instinkt samoodržanja, teži da se takva djela ne otkrivaju, da ih prikriva, da otežava istrage, da ih odugovlači, da pripreme za te istrage traju godinama ako treba, da stvari odu u zastaru i da se zaborave. Ja nisam ovdje mislio govoriti uistinu o strankama, mislio sam se zadržati samo na pohvali ovog zakonskog prijedloga, ali me na sljedeći dio izlaganja potakao kolega Kunst koji je stranke uveo u svoju raspravu. Uistinu kada korupcija uđe u političke stranke, pogotovo u političke stranke koje trenutno obnašaju vlast, onda ona ne samo da čini štetu, materijalnu štetu društvu, ne samo da nestaju ogromne količine novca, nastaje i jedno društveno zlo koje je nemoguće izmjeriti materijalnim metrom. Nastaje urušavanje, gubljenje povjerenja u državne institucije. I tada je opasnost od kaosa, od društvenog kaosa neobično velika. Ono što se ovih dana događa i saznaje, o čemu čitamo na naslovnicama, o čemu mediji svjetski izvještavaju je sumnja, čini mi se vrlo utemeljena da se to dogodilo u Hrvatskoj. Tu je Hrvatska ne samo osramoćena nego je urušeno povjerenje u politiku kao poštenu djelatnost. Taj gubitak povjerenja u politiku kao poštenu djelatnost, kao rad za opće dobro u interesu svih građana predstavlja onu nematerijalnu štetu, silnu štetu koju ovakve korupcijske afere, do koje oni dovode. Mislim da su strašno važni članci 11., 12. i dalje koji govore o osiguranju oduzimanja imovinske koriste, možda najvažniji dio ovoga zakona jer oni omogućuju da se ta imovina blokira i prije pokretanja kaznenog postupka. Naravno, to je neobično važno, odluku u prvoj fazi donosi sudac istrage. Neobično je važno ta mogućnost da se blokira imovina kako se ona ne bi otuđila, kako se ona ne bi prenijela na neke treće osobe i kako zapravo smisao kaznenog postupka i kažnjavanja ovako koruptivnog kriminala bi nestao ukoliko bi bilo osumnjičeniku ili osobi protiv koje se provodi istraga ili neke predistražne radnje, ako bi bilo omogućeno da tu imovinu na bilo koji način sakrije. Znači to blokiranje i prije kaznenog postupka je neobično važno. Važno je i to da se to blokiranje može odnositi ne samo na osobu protiv koje se provodi kazneni postupak ili protiv koje se priprema provesti kazneni postupak nego i u odnosu na sve one na koje je on mogao eventualno tu imovinu prenijeti ili u čije ime i za čiji račun je tu nezakonitu imovinu stjecao. Pa kad je kolega Kunst već govorio o strankama, a nisam mislio o tome govoriti, ako imamo utemeljenu sumnju da je čelnik jedne stranke otuđivao ogromnu imovinu u korupcijskim aferama za potrebe ne samo svoje nego i članove svoje stranke i te stranke kao pravne osobe onda bi bilo nužno da se blokira ne samo njegova imovina nego i imovina te stranke. Zbog toga što postoji mogućnost da se na taj način ona odlijeva, da bude sakrivena i da zapravo priznamo posljedice ili legaliziramo štetne posljedice jednog kaznenog djela. Koliko znam to se zasad u Hrvatskoj nije dogodilo, unatoč utemeljenim sumnjama. U petak ćemo ovaj zakon izglasati, on će stupiti na snagu, stvorit će se svi pravni preduvjeti da se i to konačno u Hrvatskoj dogodi. To će vratiti donekle povjerenje, potpuno izgubljeno povjerenje u institucije sustava. Evo uz ove opaske, uz ove pohvale ovom zakonskom prijedlogu jer ništa se drugo o njemu ne može reći nego pohvale, uz nadu da on neće biti mrtvo slovo na papiru, da će se otkad ga usvojimo on početi primjenjivati u svim svojim aspektima i jednako prema svima pa i prema političkim strankama, ja ću s oduševljenjem glasati za ovaj zakonski prijedlog. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Gospodine Staziću, ovaj zakon nije ništa novo i tu materiju imamo i do sada riješeno kako Zakonom o kaznenom postupku i prekršajnim zakonima. zakonima. Vidimo da su pregledani u ovom zakonu u obrazloženju i zakoni niza država pa tako i Republike Srbije i Republike Srpske, i oni imaju isti pandan kojega mi sad uvodimo. Zanimljivo da Slovenija nema poseban Zakon o oduzimanju imovine već kao i Hrvatska do sada to rješava ZKP-om i Prekršajnim zakonom. Prema tome, da bi se nekome oduzela imovinska korist potrebna je politička i pravosudna volja ili ona postoji ili ne postoji. U Hrvatskoj to do sada nije bilo na djelu, jer da jeste neke stranke ne da bi samo nakon ovih zadnjih afera poglavito nakon bijega Ive Sanadera morale vratiti svu protupravnu stečenu imovinu, nego bi nakon stečaja najvjerojatnije ostale i bez svog postojećeg imena. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Kajin, ja se uistinu ne osjećam krivim što ste vi zakasnili na raspravu u ime kluba pa sad meni replicirate. Stvarno nisam kriv za to, ali mislim da ovaj zakon donosi novine, donosi neke novine pa i u pogledu ovoga o čemu sam sad govorio osiguranja takvog ukradenog novca prije pokretanja kaznenog postupka što mi se čini izuzetno važnim. Mislim da bismo ovo svi trebali podržati. Mislim kolega Kajin da bismo morali kad ovaj Zakon stupi na snagu kao javnost, kao predstavnici javnosti, kao vrhovno predstavničko tijelo ne samo zakonodavno nego i vrhovno predstavničko tijelo provjeravati koliko se on primjenjuje u praksi pogotovo kada je u pitanju slučaj koji ste spomenuli, slučaj vladajuće stranke u Hrvatskoj da vidimo hoće li po ovom Zakonu ta imovina biti blokirana ili ovaj Zakon se donosi samo kao smokvin list, kao poruka Europi evo mijenjamo zakone, a zapravo ih ne mislimo primjenjivati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospođa Đurđica Sumrak. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa evo ga, ispravit ću potpuno meni neshvatljiv navod gospodina Stazića u kojem tvrdi da je narod izgubio potpuno povjerenje u vlast i uopće da nema nadu da će se nešto desiti. Naime, prava istina je ta da je od dolaska gospođe Jadranke Kosor na čelo ove Vlade proglašena nulta stopa tolerancije u korupciji koju vi niste nikad ni podržali, niti dali bilo kakav svoj doprinos tome posebice kad se to odnosi na vašu stranku, a moram reći u jednom malom segmentu i na vas osobno uporno govorite nešto što uopće nije točno. Ali govorite to u dnevno-političke razloge, a s tim da ne osluškujete uopće javnost što govori, javnost dapače pozdravlja sve ove događaje unazad godinu dana, javnost je sigurna da će se još toga naći, sigurna je i za vas i za vašu stranku da će sigurno izaći na vidjelo. Nadam se da ćete onda konačno prestati biti bahati, licemjerni i neodgovorni, da ćete reći da i pravosuđe i ova Vlada i ova Hrvatska imaju nultu stopu tolerancije prema korupciji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ovo je više sličilo na repliku. Imamo još jedan ispravak netočnih navoda, gospodin Kruno Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Kolega Stazić tvrdi da će zapravo povjerenje institucije vratiti rješavanje kako on to kaže slučaja vladajuće stranke što je netočno. Neće biti povjerenja u institucije dok god se ne razriješe i neke stvari u SDP-u prije svega tko je dobio 4,6 milijuna eura mita o kojem se šuti jer su vjerojatno pravedno raspoređeni, hoće nadoknaditi štetu za prodaju hotela koji je prodan za milijun a vrijedio je 30 milijuna. Dakle, tko će vratiti 29 milijuna dolara i slično. Dakle, svi možemo dati svoj prilog, SDP posebno jer ja mislim da za vrijeme one svoje kratkotrajne vladavine ima o čemu pričati. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. kolegice i kolege. Pa mogućnost oduzimanja nezakonito stečene imovine je tema o kojoj se u puno navrata raspravljalo i u političkim i i u javnim krugovima uvijek pozivajući se na iskustva razvijenih demokracijama. U svim raspravama kako među politikom, strukom tako i među građanima pozdravlja se ovaj Zakon, odnosno najava pljenidbe imovine. I osobno podržavam donošenje ovog Zakona. Držim da hrvatski građani, da je hrvatskim građanima izuzetno stalo do donošenja ovog Zakona pokazuju sva istraživanja javnosti da građani smatraju kako je u pretvorbi i privatizaciji bilo puno, previše kriminalnih radnji, a to potvrđuju i nalazi glavne Državne revizije i naravno zalažu se za oduzimanje tako stečene imovine i na tom tragu smo i mi u SDP-u predložili izmjene Ustava o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi i privatizaciji. Izvješća DORH-a pokazuju da u korupcijskim predmetima je i u prošloj godini oduzeto puno toga u smislu oduzimanja imovinske koristi od velikog broja osoba da su zamrznuti, da je zamrznut poprilično velik broj milijuna kuna i eura i pokretnina i dionica. Međutim, te brojke namjerno ih ne spominjem same za sebe ne govore ništa, mogu biti ocjenjene pozitivno ali i negativno ovisi o tome kako se gleda i što se s time želi reći. Ono što je stvarni problem jest opća percepcija prisutna u društvu da se kriminal isplati. I takva percepcija rekla bih da djeluje pogubno po vrijednosni sustav u društvu. Izravno dovodi do gubitka povjerenja u institucije društva i što je najgore predstavlja jedan pogrešan temelj na kojima buduće generacije grade svoju sliku o moralnosti u društvu i tu se apsolutno ne slažem sa kolegicom Sumrak koja smatra hrvatski građani imaju povjerenje u institucije. Ne, nemaju ga. Izgubili su svako i najmanje povjerenje koje su imali i muka im je i od politike i od nas i smatraju da smo imali instrumente kao političari u rukama i ranije, da u ovom smislu se poduzmu značajniji, ozbiljniji, konkretniji koraci. Eto to na žalost nismo učinili. I ja vjerujem da ovaj Zakon u tom smislu ide u dobrom pravcu, samo što naravno donijeti zakon je jedno, a implementirati ga, učiniti ga životnim i stvarnim je nešto sasvim drugo. Pozdravljajući dakle donošenje ovoga zakona mi u SDP-u ne možemo ne naglasiti još jednom da se zakonima sankcioniraju, odnosno uređuju odnosi prema društvenim devijacijama, ali na žalost da se zakonima često ne iskorjenjuju uzroci tih devicijacija, i zato je pored donošenja zakona izuzetno važno stvaranje jedne opće društvene klime kojom će se ukloniti izvorišta korupcije. I moramo biti svjesni činjenice da se borba protiv izvorišta korupcije ne može voditi kampanjama, dakle da se ne vodi kampanjama, već implementacijom demokratskih procedura. Transparentnost, poštivanje procedure, jasna pravila, dostupnost informacija, i profesionalna i dobro dobro organizirana kontrola i praćenje postupaka jedina su garancija da ćemo suziti prostor na kojem se rađa korupcija. Međutim treba reći još nešto, na žalost kada bismo sve to organizirali kako treba i proveli, ne znači da smo problem na na kraju i riješili, jer ključno u cijeloj priči ostaje pitanje čovjeka u najširem smislu te riječi. Naime da bi bilo jasnije o čemu govorim, svjedoci smo nesvakidašnjeg urušavanja temeljnih moralnih principa, koji se mogu vidjeti i kroz nešto vrlo, vrlo recentno. Dakle zbog zakonskih mogućnosti dobivanja oprosnice od USKOK-a visoko pozicionirani menadžeri javnih poduzeća bez imalo grižnje savjesti, bez imalo rekla bih moralnog stida pravdaju svoja nedjela nedjela nalogom nadređenih pojedinaca, kao da ih ta činjenica na neki način oslobađa odgovornosti prema pitanjima što je s njihovim moralnim i osobnim integritetima, da li je moguće da su nam na čelu javnih poduzeća osobe koje bez pogovora izvršavaju naloge samo zato što dolaze od nadređenih, bez obzira što ona nisu u javnom interesu, bez obzira što nisu u interesu građana, u interesu onih zbog kojih su oni tamo gdje jesu. Zar je moguće da u ovom društvu napreduju samo poslušni i oportunisti i opravdano je postaviti pitanje gdje nas to vodi, odnosno kamo će nas to odvesti? Hrvatska dosad nije imala specijalizirani zakon po tom pitanju, nego su bile određene norme u kaznenom, i nekim drugim zakonima, no bilo je i puno rekla bih sivih zona, npr. o tome tko bi trebao upravljati oduzetom imovinom ili je pak staviti na prodaju. Ovaj zakon bi trebao otkloniti te sive zone i ne treba dvojiti u jednodušnu potporu njegovom donošenju, svakako ne treba dvojiti u potporu njegovoj provedbi. Mislim da je zakon dobar, treba ga podržati, međutim napisati zakon je samo jedan korak. korak. Nadam se da ćemo učiniti i sljedeći i pokazati da ovo što smo napisali nismo napisali samo zato što nas netko gleda. Hvala lijepo. Hvala. Imamo repliku, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolegice dijelim vaše mišljenje da su građani izgubili povjerenje. Izgubili su povjerenje jer gledajte korupcija se može ohrabrivati i poticati na dva načina. Prvo kada se na nju ne reagira, a to je klasičan slučaj bio u našoj zemlji 7 godina se nije ništa radilo, istraga nikakvih nije bilo, svi su vidjeli npr. koliko jedna stranka troši u predizbornim kampanjama, da je to nesrazmjerno u odnosu na druge, i da je to nesrazmjerno u odnosu na sredstva koja dobiva iz proračuna, svi građani. Jedini tko to nije vidio, nije vidjelo Državno odvjetništvo i policija. Ali poticati korupciju se može i relativiziranjem. Svi su jednako korumpirani. Ono što radi kolega Markovinović. To znači poticati korupciju. Potpuno relativiziranje. Svi su jednako korumpirani, nema veze, spominje tu nekakve slučajeve, hvali se da je Vlada ova pokrenula antikoruptivni program. Pa što onda ta Vlada ne istraži i te afere koje on neprestane spominje. Zašto ih spominje? Jer tih afera nema. Jer tu korupcije nema. Ako ima, nek to tijela istraže, mi ih pozivamo kao SDP da se te eventualne afere istraže. Pa sad je bar klima da se istraže, ako već prije nije 7 godina bilo te klime. Ne znam zašto u odnosu na SDP ne bi bilo 7 godina te klime? Zašto Državno odvjetništvo, zašto policija koju kontrolira HDZ nije 7 godina istraživala te afere koliko je na vlasti? Znači može se i tako poticati korupcija. Svi su jednako krivi, svi su korumpirani, i nije to onda ni tako strašno. To je poruka koja ide odavde, od kolege Markovinovića iz ovog Sabora, uporno redovito, uporno. Čitamo sada ovdje da su neki novci u kuvertama išli i zastupnicima. Pa možda baš zato, vladajuće stranke, pa možda zato da šire ovakvu propagandu. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo netočan je navod da su građani izgubili, gospođo zastupnice, svako povjerenje u institucije države. Upravo suprotno kolegice. Građani su se upravo osvjedočili što sve Vlada radi u suzbijanju korupcije, a osim toga zakon o kojem sad raspravljamo izražava stajalište da nitko ne smije ostvariti imovinsku korist kaznenim djelom ili pak prekršajem. Hvala lijepa. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ispravit ću kolegicu Jerković, koja je netočno rekla mi u SDP-u smo predložili nezastarijevanje kriminala u pretvorbi i privatizaciji. Ne kolegice Jerković, Hrvatska demokratska zajednica je predložila ustavnu odredbu o tome, dakle HDZ je to predložio, i samo ću reći nije isto govoriti i činiti, imali ste prigode, neću se vraćati puno u prošlost, dakle pogledajte točno sa sjednice predsjedništva i press konferencija koja je tada održana, dakle Hrvatska demokratska zajednica je to predložila. Ne pristajem na kvalifikacije da smo svi jednaki. Hrvatska demokratska zajednica ima preko 220 tisuća članova, i ovdje iz sabornice poručujem neću dozvoliti da me se vrijeđa, mene kao članicu HDZ-a i da se govori da smo svi jednaki. Nismo svi jednaki, nisu jednaki ni ljudi u SDP-u, ni u HNS-u, mi smo svaki za sebe jedinka i svaki za sebe odgovara. Prema tome, ono što je učinjeno to je dakle da je HDZ otvorio vrata i da je HDZ predložio ovu ustavnu odredbu o nezastarijevanju kriminala u pretvorbi i privatizaciji. Hvala lijepa. **Bebić, Luka Odlučivat će se kad se steknu uvjeti, a sada najavljujem da će u 15 sati biti nastavak sjednice sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima za prijevoz. Evo, prijatno. U 15 sati nastavlja se.